Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakladi "Hrvatska za djecu", drugo čitanje, P.Z. br. 622 Predlagatelj je Vlada. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obitelj, mladež i šport. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Stjepan Adanić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane dame i gospodo. Konačni prijedlog zakona izgrađen je na temelju mišljenja iznesenih u Hrvatskom saboru, i mišljenja nadležnih središnjih tijela državne uprave. Prihvaćen je prijedlog Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora, te su iz zakona brisane riječi jednoroditeljske obitelji, obzirom da je ovaj pojam, da se ovaj pojam upotrebljavao zajedno s pojmom samohrani roditelj. Prijedlog Odbora za obitelj, mladež i šport za dodavanje odredbe kojom se propisuje pravo na potpore svoj djeci nije prihvaćen, iz razloga što je to već sadržano u odredbi članka 4. stavka 1. podstavka 5. prijedloga zakona. Nisu prihvaćeni prijedlozi saborskog zastupnika Šime Đurđevića, iz razloga što su izloženi prijedlozi sastavni dio redovitih djelatnosti ministarstva nadležnih za obrazovanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ili se predloženi programi već provode, ili će se provoditi kroz zakladu, kao što su stipendije učenicima srednjih škola, potpore udrugama ili su sastavni dio programskih aktivnosti obiteljskih centara koje provode škole za roditelje. U svrhu nomotehničkog uređenja zakona, prihvaćena su mišljenja Ministarstva financija, Ministarstva uprave i Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske. Koji su razlozi za donošenje ovog zakona? Na temelju analize izvješća o radu zaklade "Hrvatska za djecu" u 2009. godini, kao i uvode u nacionalnu populacijsku politiku i njene ciljeve po pojedinim područjima, te Zakon o zakladi "Hrvatska za djecu", ocijenjeno je da postojeća zakonska rješenja ne ostvaruju mogućnost za afirmativniju ulogu zaklade u stvaranju poticajnog …/Ne razumije se./… namijenjenog djeci, roditeljima i obiteljima. Isto tako ocjenjujemo da zaklada bez ustrojene stručne službe i odgovarajućih pomoćnih tijela, odnosno povjerenstva teško može u postojećim uvjetima ostvariti postojeću, ali novoočekivanu ulogu. Što se konačnim prijedlogom zakona predlaže? Dakle sukladno zadanostima iz nacionalne populacijske politike proširuje se krug korisnika prava na zakladne potpore, i na obitelji koji ne moraju imati petero i više djece, a čine ciljanu skupinu. Kao korisnici zadanih potpora predlažu se i pravne osobe u djelatnosti odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva, ako je ta potpora namijenjena prema djeci, trudnicama i rodiljama. Prema ovom prijedlogu potporu može ostvariti npr. dječja klinika Zagreb u Klaićevoj ulici za djecu oboljelu od malignih bolesti ili se nekoj od bolnica u Republici Hrvatskoj može dodijeliti potporu u novcu radi kupnje odgovarajuće opreme za liječenje djece ili u suradnji sa školom na otoku ili planinskom području osigurati provedbu programa namijenjenog djeci i obiteljima koji žive na tom području. Izričito se propisuje mogućnost financirane stručne službe iz sredstava zaklade u iznosu od 7% godišnjih prihoda zaklade. Propisuje se i obaveza usklađenja općih akata zaklade sa ovim izmjenama i dopunama zakona što znači proširenje ovlasti upravnom odboru, veću prisutnost povjerenstva zaklade u predlaganju potpora te nadzor u trošenju sredstava zaklade. Dame i gospodo, hvala vam na pozornosti. Hvala. Odbor za zakonodavstvo, obitelj, mladež i šport? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospođa zastupnica Nedjeljka Neda Klarić. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege, zastupnice i zastupnici. Pa evo, kao što smo mogli i prethodnog čuti zapravo da je tijekom 2009. godine zaklada jednokratnim novčanim pomoćima pomagala djecu iz višečlanih obitelji, djecu bez oba roditelja, odobravala je stipendije, pomagala također u liječenju jednog teško teško bolesnog djeteta, a tijekom 2010. godine provela programe ljetovanja i zimovanja, a izmjenom akata također će se i stipendirati učenici srednjih škola. Pokazalo se kroz primjenu da usmjeravanje potpora prema korisnicima ne može afirmirati zakladu u njenom punom značenju. To se odnosi na mogućnost izravnog pružanja potpora programa u području skrbi o djeci, zaštiti majke i djeteta te odgoja i obrazovanja i to u onim dijelovima koji se ne financiraju iz sredstava državnog proračuna. Iz izvješća za 2009. godinu razvidno je da je zaklada jednokratno darivala djecu iz višečlanih obitelji, djecu bez oba roditelja što je vrlo zapravo znakovito i nadalje trebamo njegovati upravo takav model brige o djeci bez oba roditelja posebno u onom dijelu kada govorimo o deinstitucionalizaciji skrbi djece bez adekvatne roditeljske skrbi. Odobravala je nadalje stipendije i realizirala program ljetovanja djece iz višečlanih obitelji realiziran je u suradnji sa Hrvatskim Crvenim križem, Društvom iz Zagreba pa je negdje nešto malo manje od 700 djece i roditelja ili skrbnika iz udomiteljskih obitelji sa 5-oro i više djece ljetovalo u Novom Vinodolskom. za sam kraj ove godine je isplanirano zimovanje za oko 200 djece na Sljemenu. iz zakona idu u prilog boljoj provedbi mjera nacionalne populacijske politike u dimenziji skrbi o djeci i zaštiti majčinstva i djece. Elastičniji je pristup provedbi posebnih ciljeva, a naročito u području sustava potpora obitelji, skrbi o djeci i zdravstvenoj zaštiti majke i djeteta. Proširit će se svrha zaklade i na korisnike obitelji sa brojnom djecom ili djecu iz tih obitelji, ostvarit će se i bolja suradnja sa zdravstvenim, odgojno-obrazovnim i socijalnim ustanovama. Ostvarit će se i bolja suradnja sa ustanovama za zdravstvenu zaštitu trudnica, rodilja, majki i novorođene djece. Bit će i bolja suradnja sa jedinicama lokalne i regionalne samouprave i javnih ustanova radi provođenja programa namijenjenih djeci i obiteljima, a naročito djeci nastanjenoj u nastanjenoj u slabo naseljenim područjima ili prometno izoliranim naseljima. To svakako omogućava korištenje kulturnih, športskih, obrazovnih sadržaja u slobodno vrijeme djece, a nedvojbeno je to svakako doprinos umanjenju posljedica lošeg stanja korisnika, podizanja kvalitete njihovog psihosocijalnu rehabilitaciju i osnaživanje naročito tjelesnog, mentalnog i duhovnog zdravlja kao i sprečavanje ili smanjenje posljedica socijalne, prostorne, obrazovne ili kulturne isključenosti. Konačnim prijedlogom uređuje se i pitanje, kao što smo čuli i od državnog tajnika, financiranja stručne službe zaklade i njezinih privremenih i stalnih povjerenstava što će rezultirati bržom obradom podataka i bržim provođenjem programa. Zaklada sada zapošljava 2 radnice kojima podršku pružaju odgovarajuće službe Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, a potrebno je ustrojiti stručnu službu zaklade sa potrebnim brojem zaposlenika i privremena i stalna povjerenstva. Za donošenje ovoga zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu. Zaklada se financira, također smo čuli, iz prihoda igara na sreću sukladno zakonu. Sredstva za rad zaklade se osiguravaju iz prihoda zaklade i ne smiju biti viša od 7% ukupnih prihoda zaklade u odnosu na proračunsku godinu. Svakako treba istaknuti evo i da je na mrežnim stranicama Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti otvoren posebni informativni blok, to dosada nije bio slučaj kroz prethodna čitanja, za zakladu, a to jest svakako doprinos informiranju javnosti o zakladi i mogućnostima potpora od strane

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, državni tajniče. Evo Konačan prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Zakladi "Hrvatska za djecu" je zapravo pozitivan pomak u odnosu na ovaj koji je bio prije koji se zapravo, više mu je svrha bila osnaživanje obitelji sa više djece. To smo i prošli put govorili da nam nije jasno zbog čega i u kojem pogledu djeca iz višečlanih obitelji u samom početku se smatraju ugroženima i zakinutima i zašto se a priori pretpostavlja da su u materijalnim pravima i mogućnostima više zakinuta od ostale djece, npr. nezaposlenih roditelja, roditelja koji su bolesni, nesposobni za zarađivati, zatim samohranih roditelja ili djece sa nekim oboljenjima. Ponovit ću ono što sam rekla i prije, diskriminacijom obitelji s manje djece neće se pokrenuti Hrvatska kao ni natalitetna politika jer ako obitelj ne može izdržavati jedno, dvoje djece sigurno ne može bez pomoći državi odnosno bez osnovnog pronatalitetnog mehanizma, a to je zapravo radno mjesto, neće biti ni trećeg djeteta ni više. Mišljenja smo naravno da svako dijete ima pravo na šansu. Jednakost mogućnosti za dijete je sigurno jedan od temeljnih formulacija, Neke naše primjedbe i prošli su put su bile prihvaćene, međutim neke su ostale. Ja ću samo pročitati jedan odgovor na jednu našu primjedbu koja je bila da se osiguraju iz ove zaklade sredstva za onu djecu koja žive u obiteljima, a koji ostvaruju prosječni dohodak manji od određene svote, npr. tisuću 663 kn po članstvu kućanstva. Međutim, kao odgovor smo dobili da djelatnost zaklade nije usmjerena prema djeci i obiteljima s većim brojem djece slabijeg imovinskog stanja nego prema svoj djeci i obitelji s brojnom djecom. Pitamo se što je bitnije, da svatko ima šansu ili da su privilegirana djeca u obiteljima s više djece. Iz izvještaja iz 2009. godine vidljivo je sve što je radila zaklada, da sada ne ponavljam. Tu je bio 21 zahtjev za dodjelu potpora, zatim su se novčano darivala djeca, zatim 65 djece bez oba roditelja dodjeljivale su se isto tako i stipendije, ići će se na zimovanja. Zaklada je osigurala liječenje jednog teškog oboljelog djeteta, davane su daljnje razno razne druge potpore, a isto tako pomoć u obitelji u kući gdje su rođene četvorke. Znači ovo dalje što sam rekla ići će se na zimovanje itd. Kao što vidimo postojeća rješenje iz djelatnosti zaklade, pretežno su išla u pravcu pružanja pomoći poimeničnim korisnicima. Znači obitelji ili djeci. Međutim, to je jedan od oblika djelovanja zaklade. I sada tijekom primjena Zakona o Zaklada "Hrvatska za djecu" i u prvim mjesecima 2010. godine primijećeno je da ova postojeća zakonska rješenja ne daju prave mogućnosti za ostvarivanje i drugih svrha usmjeravanja potpora zaklade. A to je npr. mogućnost izravnog pružanja potpore razvoju i primjeni programa u području skrbi o djeci, zaštiti majke i djeteta, te odgoja i obrazovanja u dijelovima koji se ne financiraju iz državnog proračuna. Na taj način ako se financiraju programi bit će zahvaćeno više djece. O tome govori i članak 4.a. Dalje iz interesa institucija jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i kroz djelovanje zaklade nastao je jedan iskorak u nadogradnji svrhe, pa je zapravo viđena mogućnost da se pomogne djeci koji su nastanjeni u prometno izoliranim, slabo naseljenim područjima, ruralnim područjima, brdsko-planinskim, otočnim područjima kojima zapravo prijeti depopulacija. Isto tako u ovom zakonu se navodi nepotpuno uređeno pitanje financiranja stručne službe zaklade. Evo i malo prije je gospodin državni tajnik rekao da bi trebalo napraviti što prije povjerenstva, što se tiče boljeg rada same zaklade. Međutim, ja ponavljam sada ono pitanje koje nas je i prije odnosno našu primjedbu, a to je naknada upravitelju koja se kaže da po zakonu vi ste objasnili zakonom što je rečenom Zakonom o zakladama, međutim nejasna je kolika je to primjerena naknada. Zapravo članak 1. u ovom zakonu govori o svrsi i u toj svrsi vidimo da je proširena svrha, da to nije samo svrha koja se odnosila na obitelj sa više djece, to pozdravljamo. Isto tako i stoga se članak 2. navodi korisnike potpore, a to je obitelj koja u zajedničkom kućanstvu ima najmanje 5. djece ili dijete iz te obitelji. Zatim je to obitelj koja ima prebivalište i stalni boravak na području od posebne državne skrbi, obitelj koja prebiva i stalno boravi na rijetko naseljenom otoku ili na brdsko-planinskom području ili dijete iz te obitelji. Zatim se dalje navodi obitelji samohranih roditelja, zatim su tu obitelji trudnica rodilja, majka sa zdravstvenim rizicima i rizicima odgojno-obrazovne, socijalne, kulturne isključenosti, posjetnik povjerenstva naravno zaklade. Članak 6. govori o sredstvima za rad. I tu se navodi za sredstva za rad stručne službe stalnih povremenih povjerenstva osiguravaju se iz prihoda zaklade i ne mogu iznositi više od 7% ukupnih prihoda zaklade za odnosnu proračunsku godinu. Prema tome, možemo rezimirati područja rada ove zaklade u sustavu potpora obitelji, mislim da je tu dobro što ste ostavili dosta široku, općenitu konstataciju a to je stvoriti pretpostavke za kvalitetan obiteljski život i kvalitetno roditeljstvo što omogućava u biti veće mogućnosti, odnosno pozitivan pozitivan odgovor na razne potrebe koje će tijekom vremena dolaziti, jer se vidjelo da dosadašnjim radom tek tijekom rada vidi se u biti koje su sve potrebe na terenu. Zatim je to skrb o djeci. Ja ću ovdje izdvojiti da navodite područje i kvalitetu institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi za djecu. Tu ću se osvrnuti samo na vrtiće koji su najčešće bez logopeda i defektologa. Nažalost, mogu konstatirati da vrlo često u grupi postoji po jedno dijete s posebnim potrebama. A dio teta koje to rade prvi puta se susreću s tom činjenicom. Djeca su sa posebnim potrebama dobro prihvaćena u vrtiću i to treba njegovati, a afirmacije u društvu svima daje podstreka. Isto tako ostala djeca uz njih se senzibiliziraju, prihvaćaju različitosti i naravno da se takvoj djeci javlja empatija, što je dobro za odgoj. Zatim navodite zdravstvenu zaštitu majke i djeteta, navodite da treba stvoriti pretpostavke za bolju i svima dostupnu zdravstvenu zaštitu. To je isto dosta široko ostavljeno tako da obzirom kakva potraživanja dobijete da možete pozitivno rješavati što pozdravljam. ja se nadam da će iz ove zaklade moći dobiti sredstva i razne udruge sa poteškoćama u razvoju. Ja ću spomenuti samo par, Dva skalina i Centar za edukaciju i savjetovanje i Sunce, raznorazne terapijske edukacije odnosno civilno društvo koje imaju i druga sredstva financiranja, ali mislim da bi i ova zaklada samim imenom kakav nosi trebala naravno financirati i to. Isto tako i projekt asistenta u nastavi, rekli ste da program koji je jako dobar za inkluzivnu edukaciju, međutim to je bio pilot program i najčešće takvi programi ostaju lokalnoj samoupravi da se kroz raznorazne akcije sredstva prikupljaju, a recimo ja vidim i mogućnost i preko ove zaklade da bi se mogla sredstva za takve programe nabavljati. Prema tome, završit ću da ova zaklada samim imenom "Hrvatska za djecu" je dužna pružiti svakom potrebitom djetetu šansu i upravo zbog toga mislim da ovakva zaklada, da ćemo ako bude bilo kakvih izmjena i dopuna da ćemo samo širiti zapravo svrhu i moguće korisnike. Hvala lijepo.

Hrvatski sabor je u listopadu ove godine prihvatio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakladi "Hrvatska za djecu" te uputio predlagatelju primjedbe, prijedloge i mišljenja radi pripreme konačnog prijedloga zakona. Neki prijedlozi evo kao što smo čuli u uvodnom obrazloženju gospodina državnog tajnika su usvojeni, a neki odbijeni pa danas eto imamo prijedlog zakona kojim se preciznije razrađuje svrha osnivanja zaklade. Određuje se zaklada svrha vrste i način ostvarenja pojedinih oblika potpora, propisuju se korisnici potpora, određuju se pravne osobe koje mogu biti korisnici potpora. Isto se tako propisuje mogućnost da zaklada kroz svoje vlastite programe ili zajedničke programe s jednim ili više korisnika pravnih osoba te se propisuju uvjeti za ostvarivanje potpora od strane pravnih osoba. Dodatno se uređuju ovlasti upravnog odbora i zakonom se izravnjuje, uređuju i pitanja financiranja stručne službe zaklade i njezinih povjerenstava. Kod ovog posljednjeg navodi se da zaklada trenutačno zapošljava dvije radnice na radnom mjestu administrativne službenice i pravnice. Zaklada se oslanjala na pomoć odgovarajućih službi Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Vezano uz navedeno, a obzirom na potrebe i mogući opseg rada zaklade ne može se očekivati daljnji napredak u radu zaklade ukoliko ukoliko se ne ustroji stručna služba zaklade s minimalno potrebnim brojem zaposlenika te oforme privremena i stalna povjerenstva zaklada. Tako to eto explicite stoji u ovom prijedlogu zakona. Za mene tu ima nekoliko pitanja i nekoliko primjedbi. Prvo, zaklada je kao što je rečeno do danas tražila i dobila pomoć odgovarajućih službi Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Mi u klubu HNS-HSU-a pozdravljamo takvu pomoć i suradnju i apeliramo na nastavak takve suradnje. Što će biti sukladno ovom današnjem aktualnom trenutku, bit će sukladno i potrebi štednje. Drugo, u uvodnom dijelu nije obrazloženo koje su to nove potrebe zaklade ili nove zadaće, novi poslovi iz kojih bi se trebala ustrojiti brojčano veća stručna služba zaklade. A mogući veći opseg rada, tako se navodi u zakonu, ne može biti razlogom za brojčano povećanje zaposlenika. I treće, stalna povjerenstva također moraju imati podlogu i obrazloženja pa bi ih trebalo ugraditi u ovaj prijedlog zakona. U uvodnom dijelu zakona govori se o dodijeljenim stipendijama u 2009. godini. Kod tog dijela imala sam i imam ponovo pitanje kako to i i zašto se dodijelilo svega 54 stipendije za studente, a natječajem je raspisana mogućnost za tisuću takvih stipendija. Ove godine odobreno je za akademsku godinu 2010./2011. 996 stipendija. To je dobro, to je odlično, po raspisanom natječaju bilo je moguće podijeliti tisuću stipendija za naše studente. Ove godine također je raspisan javni natječaj za srednjoškolce po kojem se moglo dodijeliti također tisuću stipendija po 500 kuna. Kriterije je zadovoljilo i stipendiju dobilo tek 437 srednjoškolaca. Gospodine državni tajniče, pitam zašto je tomu tako. Čini mi se da je tu u pitanju bila neinformiranost i kriteriji, a ja znam i mislim da sve kolegice i kolege znaju s obzirom na trenutak da je potreba kod srednjoškolaca daleko, daleko više nego što se evo moglo i što se podijelilo Dakle sredstva ima, sredstva su osigurana, kriteriji su previsoki i ostalo je svega na 437 mladih ljudi koji su dobili šansu da se školuju u srednjim školama. To nije dobro. ili ćemo smanjit kriterije ili ćemo morati obrazložiti zašto su sredstva ostala neiskorištena, za mene nema trećega. Još na kraju htjela bih posebno podvući rečenicu koja je spomenuta u ovom prijedlogu zakona. Kaže se, osobit pozornost poklonit će se nadarenoj djeci i djeci iz ruralnih i manjih urbanih naselja. Gledajući popis svih onih koji su dobili stipendije, odnosno stipendije za srednje škole jesam, primijetila sam da je zaista tu prisutno puno djece iz tih ruralnih, odnosno manjih urbanih naselja. Posebno apeliram da se o tim dijelovima naše domovine, odnosno o toj mladoj populaciji vodi posebno računa u radu vaše zaklade. Hvala lijepa. Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospođa zastupnica Marija Lugarić, izvolite. podržali ovaj Konačni prijedlog zakona posebno u onom dijelu koji se odnosi na povećanje broja korisnika odnosno potencijalnih, odnosno budućih korisnika ove Zaklade. I ja sam osobno kao i mi zapravo ostali iz SDP-a kada smo raspravljali o zakonu kada smo ga donosili 2008. godine upravo kao glavni prigovor na ovaj Zakon rekli što se zapravo korisnici zaklade Hrvatska za djecu mogu biti samo one obitelji sa većim brojem djece, odnosno djece iz višečlanih obitelji i meni je moram priznati drago da evo nakon zaostatka se ona našla nekakva primjedba da se zapravo mogućnost korištenja sredstava iz Zaklade za djecu proširi na svu onu djecu koja su zapravo u potrebi neovisno o tome iz kojih obitelji dolaze, odnosno dolaze li iz obitelji sa više ili sa manje članova. Trebalo je dvije godine da se ispravi ta nepravda, ali nam je drago da se ipak na neki način ispravila i mislim da se svi možemo složiti da je dijete u potrebi dijete u potrebi neovisno o tome ima li braće ili sestara četiri, petero ili nema nikoga. Dakle, u tom dijelu je apsolutno dobro ovo proširenje koje se ovdje predlaže. Mogu samo konstatirati da mi je žao da do njega nije došlo i odmah jer mi se čini da bi jedan dio potrebite djece, odnosno potrebitih obitelji mogao i prije ostvariti, mogao svoju pomoć. Drugo, sviđa mi se i podržavam što su promijenjeni opći akti Zaklade u smislu da se mogu i stipendirati srednjoškolci. Naime, unatoč tome što je u mjerama populacijske politike, odnosno populacijskoj politici utvrđeno, dakle u populacijskoj politici utvrđeno da sva djeca dobijaju besplatne udžbenike, da se srednjoškolcima plaća prijevoz zbog nekih drugih stvari i izvan te populacijske politike da tako kažem i političkom odlukom iz Parlamenta, te mjere iz populacijske politike su suspendirane i ukinute, dakle na prijedlog Vlade gospođe Kosor ukinut je prijevoz za srednjoškolce, ukinuti su besplatni udžbenici koji su ponavljam originalno bili mjera populacijske politike i dobro je da se zapravo možda i kroz ovaj Zakon otvara prostor barem za jedan dio one djece koja su originalnom populacijskom politikom trebale biti uključena zapravo sva barem jedan dio onih najpotrebitijih bude uključen u primanje ovih sredstava odnosno državne pomoći. I dakle oko toga nemam nikakvih dilema. Imam gospodine državni tajniče dilema odnosno pitanje vezano uz samu primjenu ovog zakona. Ovo sve kad bi se zakon čitao izolirano samo u nekakvoj svojoj situaciji. Situacija bi mogli reći štima, bolja je nego što je bila do sada. No međutim, kada gledamo kako će se to primjenjivati posebno kad koreliramo to sa držanim proračunom mislim da ne možemo biti zadovoljni. Kolegice i kolege ne znam znate li, a nadam se da znate obzirom da smo državni proračun donijeli prije mjesec dana. U Državnom proračunu za 2011. godinu sredstva za ovu Zakladu Hrvatska za djecu su prijedlogom Vlade gospođe Kosor i voljom vas većine iz HDZ-a smanjena za preko 30%.

I pitam se koja je zapravo konzistentnost svih ovih rješenja. S jedne strane u propisu proširujemo broj djece, odnosno obitelji koji će moći biti korisnici Zaklade. To je u redu, no međutim s druge strane za 30% smanjujemo sredstva Zaklade. I tu priča ne staje. Ovim Zakonom uvodimo nova upravna tijela u Zakladi, uvodimo nova radna tijela zapravo koja će o tome morati odlučivati i kažemo da smije potrošiti do 7% budžeta. To do sada nije bilo. Dakle, u situaciji krize, u situaciji kada potrebita djeca su još potrebitija mi ne samo da za 30%, tj. vi iz većine smanjujete sredstva za "Zakladu za djecu" nego određujete da se do 7% prihoda Zaklade može potrošiti na nešto što s djecom nema ali nikakve veze. I stoga gospodine državni tajniče bojim se da sve one dobre namjere koje su bile u zakonu inicijalno mišljenje u smislu da se proširi broj korisnika i to čini mi se značajno proširi broj potencijalnih korisnika ove Zaklade zapravo u nekakvom svom opredmećenju zbog državnog proračuna koji je takav kakav je, a takav je voljom većine ovoga Parlamenta čini mi se da pada u vodu. I na žalost ne bi bilo po prvi puta da nešto imamo deklarirano, da nešto imamo propisano, a onda u izvedbi, odnosno implementaciji imamo nešto posve drugo gotovo dijametralno suprotno. Stoga moram priznati taj dio mi se niti najmanje ne sviđa. Ne čini mi se to dobrom politikom tim više što neke druge zaklade koje je osnivao ovaj Hrvatski sabor koje su u nekakvim početnim godinama dobijala sredstva prvenstveno recimo Zaklada za za visoko obrazovanje i znanost kroz godine su došle do toga da recimo sad imamo nula kuna iz te Zaklade. U međuvremenu smo promijenili zakon kojim smo smanjili zakladnu svrhu. Cijela ideja zaklade je da akumulira kapital i onda od tog kapitala, zapravo od prihoda od tog kapitala naprosto stvara nove vrijednosti i povećava fond kojim se mogu isplaćivati sredstva za zakladnu svrhu. Prema tome, to je ozbiljna prepreka u primjeni ovoga zakona i zapravo u tome da sve ono što ste kao zapravo dobro predložili ovom izmjenom zakona dobi svoju stvarnost. I na kraju samo dvije stvari. Gospodine državni tajniče ovdje piše da se Zaklada između ostalog financira i dobicima iz igara na sreću. Koliko je meni poznato taj pravilnik nije promijenjen, pa me zanima koliko je sredstava Zaklada prihodovala na konto ovog prihoda igara na sreću. To je prvo. I drugo. Mislim da moramo malo demistificirati neke stvari vezano uz populacijsku politiku. Kad govorimo o populacijskoj politici uglavnom govorimo ili neki govore ovim višečlanim obiteljima itd. Kolegice i kolege, nama je danas bitka za drugo dijete. Nama je prosječne obitelji 1,7 u Republici Hrvatskoj. Bitka je dakle za drugo dijete i nama treba biti prioritet na neki način poticanje drugog djeteta, a u urbanim sredinama čak i prvo dijete. Prema tome, ukoliko ćemo na neki način možda pretradicionalno ili shvaćati ili dosta konzervativno shvaćati populacijsku politiku na način da bude usmjerena samo na višečlane obitelji čini mi se da ne činimo dobro. Njihov broj se smanjio. Oni doista jesu u posebnoj potrebi. Njima doista treba treba pomoći. No međutim, fokus u populacijskoj politici moramo promijeniti sa tih višečlanih obitelji jer oni da tako kažem nemaju ovaj populacijski problem jer jesu više članovi obitelji, a to pokazuju time što su se roditelji odlučili na više djece mi fokus u populacijskoj politici moramo promijeniti na poticanje drugog djeteta, odnosno u urbanim sredinama i u više obrazovnoj populaciji na prvo dijete. I možda u tom smislu u nekakvoj budućnosti za nekakve dvije godine opet uspjeti iskorigirati ovaj prijedlog zakona kao što ste iskorigirali onaj iz 2008. sad zaista sa proširivanjem svakog djeteta a ne samo onog iz višečlane obitelji. Ali ponavljam sve ovo će ostati kolegice i kolege mrtvo slovo na papiru, zbog posljedica proračuna kojeg imamo, odnosno kojeg ste donijeli svojom vlastitom voljom. Zahvaljujem. Hvala. Završni osvrt, državni tajnik Stjepan Adanić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, nisam mislio govoriti, ali evo ga odgovorit ću na par pitanja saborskih zastupnica. Što se tiče prihoda od igara na sreću, moram reći zaklada ostvaruje sve

Što se tiče naknade upravitelju, upravitelj nije dobio niti jedne jedine kune naknade, i sva sredstva su išla za djecu. Znači upravitelj radi besplatno. Taj upravitelj sam ja, privremeni upravitelj, znači raditi te stvari. Što se tiče pojedinačnih prava djece, odnosno pojedinačnim, znači obitelji koji imaju jedno dijete, a ne više djeteta moram reći da, više djece, moram reći da smo otvorili mogućnost i u starom zakonu, odnosno …/Ne razumije se./… zakonu koji je sad na snazi, pa i u ovom zakonu da se moguće, znači da je i dijete iz te obitelji, znači jedno dijete, ali išli smo na više djece, zbog toga što to tako veli nacionalna populacijska politika, koju je Sabor 2006. godine prihvatio. Ali isto tako nemojte zaboraviti da svako dijete koje prima dječji doplatak, treće i četvrto prima pronatalitetni dodatak, znači treće i četvrto dijete od 500 kuna. Zato smo išli na peto, šesto i znači više djece, jer su ova djeca, znači prvo dijete, drugo, treće i četvrto na neki način osigurano, ali smo ostavili mogućnost da ta djeca isto tako dobe određena financijska sredstva, ako su u teškoj materijalnoj poziciji, ako im je to potrebno, ako su nadarena, ako su bolesna, ako su u potrebi i ako ih normalno predloži njihova lokalna sredina ili bilo tko od nas. Što se tiče cijenjene saborske zastupnice, otišla je van, pitala me je za kriterije. mi smo prošle godine raspisali natječaj za tisuću stipendija za studente, međutim imali smo kriterije ja bih rekao normalne, međutim u tim normalnim kriterijima po znacima navodnika prošlo je samo 56 na žalost studenata. Mi smo vidjeli da su ti kriteriji eventualno možda malo previsoki, mi smo je smanjili te kriterije, i zbilja smo smanjili i mi ne možemo dalje smanjivati kriterije, jer ćemo doći u vrlo neugodnu, jednostavno nepredviđenu situaciju. Mi smo povukli crtu ispod koje ne možemo više ići. Rezultat toga je da smo mi raspisali ove godine znači natječaj za tisuću stipendija i tisuću učenika gdje se javilo, kao što vidite dobili su stipendije 996 studenata i 400 i nešto učenika, što je veliki iskorak. Dalje ne možemo ići. A što se tiče djelatnosti zaklade, ja moram reći da mi smo već ove godine stotine pojedinačnih potpora dali obitelji višečlanim, siromašnim obiteljima, višestrukim porodima, u teškoj materijalnoj situaciji, da je 700 djece bilo na ljetovanju u organizaciji zaklade, da će 200 djece ići na zimovanje, da je raspisan natječaj ove zaklade koja ima samo dva zaposlenika, jednu referenticu i jednu pravnicu, sve ostale poslove radimo mi besplatno. Znači raspisan je natječaj za vikend programe za 2 tisuće djece siromašne iz cijele Hrvatske, i već je 300 djece bilo na tim vikend programima, i da ćemo mi sa tim programima nastaviti. nemojmo zaboraviti ovu zakladu koja ima izuzetno veliku, izuzetno humanu ulogu, osnovana je znači na poticaj tadašnje potpredsjednice Vlade, današnje premijerke gospođe Jadranke Kosor, i mogu vam reći da ta zaklada će imati velike rezultate u budućnosti, naročito ove godine, a u sljedećoj godini još i veće. Vladimir (HDZ)** Hvala. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu. Nastavak sutra u 11 sati sa glasovanjem o raspravljenim

Hvala vam